član 3. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije. Ovaj amandman se odnosi na stanje javnog duga Republike Srbije i to na onaj njegov segment koji se odnosi na projekte modernizacije škola. Pošto više od 30 godina radim u obrazovanju, jasno mi je kakvo je stanje sa modernizacijom naših škola i ne treba tu i neka pamet da bi se videlo u kom stanju su te škole, a hvala Bogu to vide i obični građani. Neću ovom prilikom govoriti o tome iz prostog razloga što je ovo jedna tema koja zahteva zahteva mnogo, mnogo vremena. Samo ću se osvrnuti na jednu stvar koja mi je pala u oči ovde u ovom Predlogu zakona o budžetu.Naime, ovde se radi o otplati glavnice koja dospeva tek 16. aprila 2041. godine. godine. Ovim amandmanom sam tražio da se ovaj rok skrati, pogotovo što vidite da je stanje oko modernizacije škola takvo da to zahteva mnogo intenzivnije i mnogo veće angažovanje Vlade i Ministarstva prosvete. Posebno mi je pala u oči jedna činjenica, a to je da ovaj iznos o kojem ovde govorimo

kako i zbog čega je ovaj iznos naprasno porastao za oko sedam miliona evra, pogotovo ako znamo, iako smo videli, da zadnja rata

Da pojasnimo jednu zavrzlamu koja se ovde ponavlja već u četiri amandmana. To je, verovatno je naš propust, ovde ne postoji originalno ugovorena svota kredita, koja se nalazi u dokumentima o ratifikaciji koja je potpuno javna informacija bila pred ovom Skupštinom. Znači, svi elementi ovde postoje, sem originalno ugovorene glavnice.Vas kolega je malo pre govorio o kreditu gde se, kako vi kažete volšebno povećao stanje duga, sa 150 i nešto na 179. To je kredit, to se zove „emergency recovery loan“, koji je originalna svota ugovorena bila 227 miliona evra i on se sukcesivno povlači i još uvek nije završen. Devet godina je bio grejs period i narednih je 27 godina otplata kredita.To što vi navodite, kao sa čuđenjem, kao lošu stvar, to je jako dobra stvar, to su izuzetno dugački rokovi, izuzetno povoljni uslovi koji se daju za kredite, namenjene pokrivanju šteta od elementarnih nepogoda. Znači, ne postoje povoljniji krediti.On devet godina traje, znači on je 2014. godine aktiviran, prve svote su povučene za ispumpavanje poplavljenih kopova i nastavlja se korišćenje za obnovu infrastrukture, za poljoprivredu i ostalo. znači računajte od 2014. godine, devet godina, do 2023. godine imaćemo pravo da povlačimo sredstva, ili ako iskoristimo pre toga.Prema tome, mi smo još daleko od 227 miliona, imamo još tu prostora 21 plus 27, 48 miliona. Možda nećemo povući, ali to je rok i to su raspoloživa sredstva. Znači, to je prva dilema i sva ova pitanja koja ponavljate, potpuno je ista situacija. To su aktivni krediti gde period povlačenja sredstava još nije istekao i mi kada ispunimo, kako ispunjavamo uslove za korišćenje kredita, tako povlačimo sredstva, menja se stanje kredita i samim tim menja se i glavnica koja predstoji. Kada povučemo do kraja, onda će glavnica prestati da raste i kada dođe period otplate onda će početi da se smanjuje.Prema tome, tu nema nikakve dileme, to su sve javne informacije i kod nas i kod Svetske banke i kod IBRD i kod svih međunarodnih organizacija. Potpuna transparentnost informacija.Što se tiče prethodne diskusije oko situacije kada se kurs menja i kada su krediti iskazani u drugim valutama, sem dinara… **Maja Gojković** Ministre, izvinjavam se, vreme, završite rečenicu. **Dušan Vujović** …sem dinara, onda je logično da se stanje duga menja kada variraju kursevi, to vrlo lako možete da proverite, na sajtu Uprave za javni dug postoje iznosi u dolarima, u evrima i u dinarima i sami možete da gledate da li se povećavaju pojedine kategorije ili samo ukupna svota iskazana u evrima. **Maja Gojković** Hvala.Gospodin Nikola Savić. Izvolite. Ja sam ovde, pre svega govorio o projektu modernizacije škola. Vidimo iz ovoga Predloga zakona da otplata glavnice dospeva za 25 godina. Moja ideja je da vam kažem, da vas upozorim, da to nije u saglasnosti sa onim što se stvarno dešava na terenu.Mi ćemo 25 godina narednih otplaćivati, nije bitno koliki su iznosi, i da li su povoljni ili nepovoljni, ja ne ulazim sada u to, jer ja nisam stručnjak za finansije, ali 25 godina narednih ćemo otplaćivati glavnicu za projekte modernizacije škola, a na terenu se u suštini ništa ili gotovo ništa ne dešava.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri, amandman koji smo podneli kolega Momčilo Mandić i ja odnosi se na oblast stanja javnog duga Republike Srbije, preciznije na direktne obaveze prema ovoj Evropskoj investicionoj banci za obnovu i razvoj kliničkih centara.Amandmanom predlažemo da se izvrši usaglašavanje obaveze koja je 2016. iznosila 18 miliona 12 hiljada 195 evra, a sada vidimo da za 2017. godinu iznosi 34 miliona 768 hiljada 293 evra.

Ono što treba da kažete građanima Srbije, to je da li je to jedna od cena koju treba da plate građani Srbije na ovom pogubnom putu ka EU.Takođe, EU.Takođe, treba usaglasiti ove datume otplate, poslednji datum otplate glavnice koji je u 2016. godini, kako piše planirano za 2. septembar 2038. godine, a sada vidimo u ovom planu za 2017. godinu septembar 2040. godine. Pa, eto to je ono što smo mi predložili amandmanom. ministar. **Dušan Vujović** Što se svote tiče, ponovo je objašnjenje isto. U međuvremenu je povučeno 16 miliona kredita i nastavljamo da koristimo. Imali smo zastoj zbog problema sa završavanjem javne nabavke za Klinički centar Beograd i tu smo sada našli rešenje. Vlada je pre nedelju dana donela odluku da se ponovi taj deo konkursa i da se nastavlja realizacija ovog projekta za Klinički centar Beograd, Klinički centar Novi Sad i Klinički centar Kragujevac. Već se završava iz drugih sredstava Klinički centar Niš.Prema tome, ceo taj set projekata koji je imao ugovorenu svotu od 150 miliona evra, ovde je znači povučeno svega 20 i nešto posto od svote koja je planirana, a ta svota je otprilike polovina originalnog kredita. Znači preostalo

idu, zašto se toliko kasni i koje su interkalarne kamate koje na to plaćamo? To je pitanje kojim se svi mi bavimo i to je pitanje gde svi imamo interes da to bude brže, bolje, efikasnije. Ali, to što ponekad nismo spremni i što je birokratija i procedura dosta složena i dugačka, to je drugo pitanje.U ovom konkretnom slučaju sem Evropske investicione banke, finansiranju sudeluje Srbija pretežno time što daje sredstva u naturi, znači, daje zemlju i ostale uslove. Ne daje keš,

ne znam koliki period od vremena povlačenja poslednje tranše. Svaka tranša ima svoj rok i ako kaskadno povlačite sredstva, onda će ne za ceo kredit, nego za ono što je povučeno poslednje, tu se dodaje određen broj godina. Hvala. ima Mihajlo Jokić.

račun.Zakon o budžetskom sistemu traži da moramo imati realizaciju budžeta na šest meseci, realizaciju budžeta na devet meseci.Da smo mi svih ovih godina, od 2003. godine do današnjeg dana imali to i poštovali budžetski sistem, ovih nedoumica i ovih nerazumevanja sigurno ne bi bilo. Ja apelujem na vas da se založite da moramo dobiti završni račun za 2016. godinu. Hvala. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Tomislav Žigmanov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović.Reč ima Aleksandra Jerkov. U ovom članu, odnosno u delu koji mi predlažemo da se briše se govori o onim silnim dugovima javnih preduzeća i kreditima koje ta preduzeća uzimaju, uzimaju, uzimaju, a onda posle ne mogu da vrate da vrate te kredite nego to vraćaju građani Republike Srbije.Tu se nalazi 29 kredita preduzeća „Srbijagas“, osam kredita naše najuspešnije firme „Er Srbija“, četiri „Železara“ itd. to je upravo ono kada smo govorili gde mi predlažemo da se štedi. Nemojte štedeti na platama i penzijama, štedite na kreditima javnih preduzeća koja se ponašaju kao da nisu uopšte u problemu, kao da nisu u dugovima, čak neka od tih preduzeća nama predstavljate kao izuzetno uspešna.Tako se na poziciji 1.34 gospodine Vujoviću, nalazi nešto veoma čudnovato. Kaže – kredit gde je

je za ime sveta gospodine Vujoviću ovo? Vi nama firmu „Er Srbija“ koja posluje zahvaljujući subvencijama i čije gubitke pokrivaju građani Srbije predstavljate kao uspešnu firmu koja posluje sa profitom. Zbog čega uspešna firma diže kredit za održavanje tekuće likvidnosti.Zar nije dovoljno što oni ne plaćaju ni naknade, ni takse, ni gorivo, što oni upropaštavaju aerodrom zbog toga što imaju povlašćen položaj u Srbiji? Zašto preduzeće Er Srbija, koje se predstavlja kao uspešno, diže kredit za održavanje tekuće likvidnosti? Zašto građani Republike to plaćaju i zašto se ovo nalazi u budžetu Republike Srbije?

i ovde se radi o jednoj od rata bivšeg kredita. Možete da pogledate. Uvek ljudi zaborave da pogledaju kad je kredit originalno povučen i kad je počeo da se otplaćuje, a vi morate u nekom trenutku da

godine subvencionisao JAT, koji ne da nije napredovao, on je propadao. Ni jedan novi avion nije kupljen, pa da se kaže da je povećana vrednost, unapređen rad kompanije, kupljena nova imovina, povećava se broj linija, ostvaruje se veći profit, ne, ne, JAT je funkcionisao sve lošije. Avioni su bili prosečne starosti, mislim da je poslednji Boing kupljen 1986. godine. Ništa novo nije bilo. Padao je broj slotova, nijedna nova destinacija, nikakav nov profit. Sve je više novca upumpavano, rezultat veoma loš i naravno da je došlo do takve situacije da je JAT morao da se transformiše, da uzima kredite da bi se isplaćivale čak i osnovne stvari koje su bile vezane za funkcionisanje ovog preduzeća.Danas Er Srbija funkcioniše neuporedivo bolje neuporedivo bolje nego što je funkcionisao JAT u svakom periodu u poslednjih 10 godina i imamo situaciju da ova firma sada ostvaruje pozitivne rezultate. Imamo situaciju da imate direktne letove na najznačajnije svetske destinacije i imate situaciju da u nju Vlada više ne upumpava 30, 40, 50 evra godišnje. Da je bilo u prošloj godini i 10, to je 40 miliona evra, bolje nego u prethodnom periodu. **Maja

Gospodine ministre, mi smo na član 3. stav 3. podneli amandman kojim smo predložili da se doda stav koji glasi: „Ministarstvo finansija dostaviće Narodnoj skupštini izveštaj o realizovanim projektima za koje su izdate garancije, odobreni zajmovi i krediti od strane drugih institucija“.U obrazloženju kojim je amandman odbijen, navodi se da se amandman ne prihvata jer se sve obaveze po osnovu zaduživanja redovno mesečno objavljuju na internet prezentaciji. Mi to nismo ni tražili, tako da uzimam u obzir i dozvoljavam da se nismo razumeli.Šta smo mi u stvari hteli? Mi smo hteli jedan izveštaj o realizovanim projektima. Dakle, govorimo o ciframa, govorimo o tabelama, o eksel tabelama, dakle, život nije sadržan u tome.39/2MO/LJLŠto se tiče same dinamike realizacije projekata za koje Narodna skupština, usvajajući Zakon o budžet, izdaje garancije za realizaciju brojnih projekata koji su sadržani u članu 3, mi saznajemo preko medija, građani, pa i narodni poslanici, hiperprodukciju u postavljanju kamena temeljaca, sa najavama optimističkim da će projekat biti završen do kraja 2015, do kraja 2016. godine.Mislim da ništa ne smeta i da treba da preispitate ovaj stav i da možda po modelu kako ste to sa gospodinom Lapčevićem dogovorili, bez intervencije na tekst na ovaj zakonski projekat, da biste mogli da izveštavate Narodnu skupštinu o realizaciji projekata. Dakle, ovi projekti koji su nabrojani, pa da onda iz oblasti energetike, iz oblasti saobraćaja, iz oblasti obrazovanja, ništa ne smeta da Skupština bude obaveštena o stepenu realizacije projekata.Da imamo takav jedan izveštaj, ne bismo ni podnosili amandmane na član 5, o čemu će kasnije biti reči. Hvala.

Krasić** Član 4. Predloga zakona je nešto stvarno novo što se unosi u naš budžetski sistem i u Zakon o budžetu. Da ja ne bih ovo objašnjavao detaljno kako je napisano, pošto malo ko je to i čitao, otprilike, to je neki pregled šta će koje ministarstvo da odvoji para kao učešće Republike Srbije u finansiranju ili sufinansiranju, da bi mogli mi da uzmemo pare od Evropske unije za neke kapitalne, velike projekte.Ima tu sad, navodno, nekih projekata za Ministarstvo za saobraćaj. Međutim, oni čega god se dohvate, neko završi u zatvoru. Evo, pre neki dan uhapsiše ove što kradu gorivo na kartice. Ima i onaj što kupuje tamo diplome i što prodaje. Vidimo, svaki projekat koga se dohvatilo Ministarstvo saobraćaja, nešto štuca, nešto ide. Nekada je ono kontrolisalo svoje projekte helikopterima, da se vidi ona deonica LJig-Preljina, da li se radi, da li se ne radi.Kako nam je poznato, ovi evropski fondovi su se nešto istopili, pa ne bi bilo dobro da u Predlogu zakona o budžetu bude i pregled nečega što u krajnjem slučaju može da ispadne kao skandal, da ne pominjem nešto drugo.Odmah drugo.Odmah da vas utešim, i ako usvojite amandman, ništa se ne gubi. Sve to već imate u članu 8. u odgovarajućim pozicijama, tako da na ovaj način samo možete da pokažete da baš i niste mnogo opredeljeni za Evropsku uniju, ukoliko prihvatite amandman Srpske radikalne stranke. Ukoliko ne, onda ću u replici da vas hvalim.

da se doda još jedan stav nakon stava 1, koji će glasiti: „Kancelarija za evropske integracije – Sektor za praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i međunarodnoj pomoći, dostavljaće izveštaj o rezultatima projekata finansiranim od strane EU Narodnoj Skupštini barem jednom godišnje.“U odgovoru, odnosno u obrazloženju zašto ovaj amandman nije prihvaćen, rečeno je da se ne prihvata iz razloga jer je izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu predviđeno uvođenje izveštavanja o realizaciji svih programa, programskih aktivnosti i projekata koji se nalaze u budžetu Republike Srbije, tako da nema potrebe posebno izdvajati projekte finansirane od strane Evropske u tome i jeste suština, zato što mi smatramo da je i te kako potrebno da se izdvoje projekti koji su finansirani od strane EU, da bismo mogli da merimo, da prosto znamo šta mi to dobijamo od projekata finansiranih od strane EU a šta u njih ulažemo? Da vidimo kolika je ta korist od te

bezglavo za ulazak u Evropsku uniju, za koje EU nema alternativu, i na nas, evroskeptike, koji smatramo da Srbija treba da sarađuje sa svim zemljama EU, prepisuje sve što je dobro za nju i da uređuje državni sistem, ali da mera saradnja sa institucijama EU treba da bude određena merom koristi koju naša država od toga ima.Mi

sve se više sredstava izdvaja za Kancelariju za evropske integracije i za druge birokratske institucije koje su pri Vladi Republike Srbije. Preko milijardu dinara ove godine će biti potrošeno

Samo želim da, zbog informisanja javnosti, pročitam obrazloženje koje smo mi dali na ovaj amandman. Amandman se ne prihvata iz razloga što je izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu već predviđeno uvođenje izveštavanja o realizaciji svih programa, programskih aktivnosti i projekata koji se nalaze u budžetu Republike Srbije, tako da nema potrebe posebno izdvajati projekte finansiranja od strane EU. Mi takođe želimo da znamo sve projekte na nivou pojedinačnih projekata i na nivou celog sistema. Evropska unija, sem ovoga, ima i tzv. single project pipeline svih projekata koji ulaze i ima godišnje dve konferencije. Ja ću lično da se založim da da te konferencije daju izveštaj o stanju projekata, a da u budžetu izveštavamo o svim efektima projekata i korišćenju resursa Republike Srbije u realizaciji ovih projekata, i direktno i indirektno. Hvala lepo.

U članu 5. predvideli ste pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine.Mi smo mislili da ovaj član nije potreban. Zato smo amandmanom predložili njegovo brisanje, iz prostog razloga što nije baš najjasnije šta bi zapravo značio ovaj predlog normiran u zakonu, kada to postoji u posebnom delu budžeta i ovi pregledi mogli su da budu samo deo obrazloženja. Sve ovo što ste ovde napisali postoji kao deo ovog posebnog dela budžeta.E sad, vi objašnjavate da ne prihvatate amandman zato što je on u suprotnosti sa članom 54. Zakona o budžetskom sistemu. Nije ovo prvi put. Imamo dva, tri interesantna i amandmana koja ste prihvatili, koji nemaju u suštini veze sa ovim zakonom. stalno vezujete jedan zakon za drugi, pa ste juče na Odboru za finansije prihvatili amandman na Zakon o izvršenju budžeta koji još nije ni u najavi, što je jedino nekad, kad je bio na vrhuncu slave, Gaša Knežević govorio, da primenjuje zakon koji još nije usvojen i nije donet, nacrt zakona. Isto tako se pojavljuje i amandman nekih poslanika na zakon koji takođe nije uopšte na dnevnom redu, a negde je uglavljen u jedan od ovih zakona. Prosto nekako kao da se tako onako šarlatanski radilo – daj da se uradi.Kada uradi.Kada bi se ovaj pregled gledao onako detaljno, kada bi bilo dovoljno vremena u amandmanu, a nema, onda bismo imali i niz pitanja, zašta će sve ova sredstva da se izdvoje, ali to ćemo kada budemo o članu 8. sa malo više detalja da razgovaramo. Dakle, ovaj amandman treba da se prihvati zato što prosto nema pravnog osnova da on postoji u zakonu.

Prvo, potrebno je zbog potpunog informisanja poslanika o tome koje se obaveze preuzimaju u naredne dve godine. Obratite pažnju, ono što ste rekli odnosi se na prvu kolonu ove tabele za 2017. godinu. Tačno je da se ona ponavlja, ali 2018. i 2019. se nalaze samo u u članu 5. Prema tome, kad ne bismo imali ovu tabelu, vi ne biste znali da prihvatanjem obaveza iz ovih projekata prihvatate obaveze koje traju i tri godine, a negde traju i više.Drugo, jako važno, naša pravila javnih nabavki bi dovela do ozbiljnog zastoja u pripremi i realizaciji ovih projekata kada ne bismo imali ovu tabelu, pošto se oni pozivaju na ovu tabelu kada javne nabavke prelaze granicu godine. Znači, oni bi svake godine morali da čekaju negde od oktobra-novembra do početka sledeće budžetske godine da mogu da raspišu javne nabavke. Ovo im dozvoljava da raspisuju nabavke koje kontinuelno idu i prelaze budžetske godine. korisnost ovoga je i transparentnost i puno informisanje poslanika i puno informisanje javnosti i kontinuelni proces realizacije ovih projekata. Zato se ne prihvata **Vjerica Radeta** Razumem ja vašu nameru, ali ne rešava se to na taj način. Nema ovo veze sa javnim nabavkama. Mi ovo ne usvajamo, to što je predviđeno za 2018, 2019. godinu, naravno, ne usvajamo kroz ovaj budžet. Onda ne može biti osnov za javnu nabavku jer to je samo pretpostavka, neki pretpostavljen iznos. U redu je vaša namera da kažete, budete transparentni, da obavestite poslanike o tome, ali bilo bi mnogo bolje da poslanike obavestite zvanično i kroz Zakon o trošenju dosadašnjih sredstava, odnosno da nam konačno stavite na uvid i na raspravu i glasanje Zakon o izvršenju budžeta nego nešto što će možda biti, a možda i neće.

odnosi na povećanje budžetskog fonda za vanredne situacije za iznos od 200 miliona dinara. Razlog tome je što smo mi bili svedoci svih posledica razornih poplava 2014. godine, koje su bile u nekim delovima Srbije 2015, pa čak i 2016. godine. Nažalost, u ovom budžetu se ne vidi želja da se uradi ono o čemu smo mogli da slušamo od predstavnika Vlade Republike Srbije, a to je da će se u narednom periodu ulagati u prevenciju elementarnih nepogoda i da će se otkloniti sve one kritične tačke koje su utvrđene tokom tih poplava.Dakle, mnogi gradovi i mnoge teritorije Republike Srbije bili su pogođeni poplavama, štete su bile, po procenama predstavnika Vlade, oko milijardu Nažalost, preko najava novog zakona o vanrednim situacijama, uvođenja opštinskih menadžera koji će se profesionalno baviti tim poslom, ulaganja u regulaciju vodotokova, izgradnje odbrambenih bedema, kupovine opreme, od svega toga očigledno nema ništa jer je budžet tako mali da bi to sve moglo da se realizuje. Dakle, mi i dalje ostajemo pri tome da treba da se verovatno molimo Bogu da nam se to ne desi ponovo, a ne radimo ono što bi trebalo da radimo sistemski, a to je da ulažemo u prevenciju, sprečavanje tih posledica sa kojima smo se suočili.Prema tome, predlažem da se poveća ova pozicija kako bi se moglo preduprediti ono sa čime smo se već suočavali. Zahvaljujem. Ono što je jako važno naglasiti je da je sistemska odbrana od poplava i svega onoga što se dešavalo u prošlosti jedan od prioriteta kojima se bavi ova Vlada i kojima se bavi ministarstvo koje u svojim poslovima, po Zakonu o Vladi i Zakonu o ministarstvima, ima tu nadležnost.Jako mi na onim kritičnim stvarima koje su se pokazale, naročito na primeru u Lučanima, preko našeg nadležnog preduzeća „Srbijavode“, krenućemo u postupak zaštite, kako ne bismo više ovakve situacije imali. Isto tako,sa druge strane, obezbedili smo i sredstva kako bismo kontinuiranim sistemskim sistemskim pristupom ovim problemima mogli i na prostoru Vojvodine i na prostoru uže Srbije reagovati u ovim kriznim situacijama. Smatrajte da će Ministarstvo i Vlada Srbije, jako dobro smo mi naučili

Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno naš Sektor za vanredne situacije, ne može u skladu sa svojim nadležnostima delovati kao, recimo, Direkcija za vode, preventivno. Dakle, Sektor za vanredne situacije je tu da deluje u trenucima kada se vanredna situacija dogodi.Što konkretnog amandmana, vi predlažete da se sa nabavke patrolnih vozila, dakle, ovo su vozila koja se nabavljaju za potrebe Ministarstva, za povećanje bezbednosti građana Republike Srbije, jačanja policije, dakle, sa te eksproprijacije skidate 200 miliona, što znači da ne možemo da nabavimo toliko patrolnih vozila i time faktički utičemo na bezbednost zemlje, prebacujete na deo kapitalnog projekta koji se inače razvija do tri godine i koji u prvoj godini ima 100 miliona dinara, u drugoj 250 i u poslednjoj godini 500 miliona dinara. nećemo postići efekat, a faktički uticaćemo na smanjenje broja patrolnih vozila, odnosno na ukupnu bezbednost građana Srbije. Želite po amandmanu? u prošlogodišnjem budžetu za 2016. godinu je bilo predviđeno da će se u budžetu za 2017. godinu naći 250 miliona sredstava za budžetski Fond za vanredne situacije. To ne postoji, vi ste ga vratili na sto, ja o tome govorim. što se tiče plavljenja na teritoriji opštine Trstenik, nastale su zbog neregulisanih vodo tokova prvog reda, kao što je Zapadna Morava, koja je konkretno poplavila i moju opštinu, opštinu Trstenik i napravila razorne posledice. To mora da rade vodoprivredna preduzeća. Nažalost, oni nemaju sredstava ni u ovom budžetu kao što nije bilo ni u prošlom da to odrade. kojim ste ovim predvideli stavili na pogrešan razdeo. Vi ga dajete npr. za nabavku vatrogasnih vozila, u smislu kako ćemo da sprečimo poplave negde, kupujući vatrogasna vozila. Neće valjda oni ljudi da otvore vodu iz cisterni da dodaju.Dakle, ovaj novac koji se inače namenjuje za Sektor za vanredne situacije, služi za nabavku vatrogasnih vozila, uniformi za vatrogasce, protivpožarna zaštita, spasavanje i traganje u vanrednim situacija, borba protiv zemljotresa. to su sredstva koja služe da Sektor za vanredne situacije reaguje u trenutku kada vanredna situacija nastane.Razumem i naravno da Republika Srbija vodi računa o tome da utičemo da građani Republike Srbije budu bezbedniji. Meni je drago da smo ove godine imali

na našem području u narednim godinama možemo očekivati samo oštrije vremenske razlike i oštrije vremenske promene, i da ćemo imati i više poplava i više požara. To su stvari na koje utiče vreme.Naš posao je i na tome možemo da radimo zajedno, potpuno se slažem, naš posao jeste i mi jednim delom to nadoknađujemo kroz donacije, a jednim delom Vlada Republike Srbije i da kažem, ne direktno kroz budžet MUP, utiče na nabavku određene opreme koja služi za ovo. Međutim, za preventivu će pre moći da kaže gospodin Nedimović, dakle kroz vodoprivredna preduzeća koja se time bave.

sam amandman na član 5. da bih saznao o čemu se u stvari radi kada je u pitanju trošak koji se planira u visini od 250 miliona dinara za izgradnju mosta LJubovija – Bratunac, tako je barem naznačeno, i nisam se bog zna kako proveo u odgovoru koji sam dobio.Dakle, nismo protiv izgradnje ovog mosta, nismo protiv izgradnje ostale infrastrukture koja je potrebna da bi se ovaj most stavio u funkciju, ako se zbog toga to radi, jer je ovde navedeno izgradnja mosta sa pristupnom saobraćajnicom. Voleo bih da nešto više o tome znamo, da imamo izveštaj o kojem sam govorio u okviru amandman na član 3, izveštaj o stepenu realizacije projekata, možda ovakva pitanja ne bismo ni postavljali.Dakle, poznato je da za 2016. godinu nisu planirana sredstva za izgradnju ovog mosta, dakle, planiran je završetak u 2016. godini i planirano je otvaranje do 2016. godine. Poznato je da je krajem novembra meseca neka šteta nastupila na mostu. Dakle, to se dešava. Želeo sam ovim amandmanom da iniciram da se obrati pažnja ko je u stvari odgovoran za tu štetu, ako je u pitanju izdvajanje dodatnih sredstava da se šteta koja je nastala sanira. Dakle, to je neophodno da se uradi.Od ministarke Mihajlović smo čuli, jednom prilikom, da je reč o odgovornosti izvođača radova i da to državu ništa neće koštati. Ako je to tako, u redu. Dakle, mi to još uvek, bar iz ovog odgovora ne znamo. Postavlja se pitanje ako država prihvata makar i delimično finansiranje ove štete, postavlja se pitanje odgovornosti, postavlja se pitanje načina ugovaranja, garancija ugovaranja, polisa osiguravajućih društava itd, pa vas molim gospodine ministre da obratite pažnju na ovaj veoma visoki izdatak u visini od dva miliona evra. Zaista, odmah ću da kažem, poštovana predsedavajuća i poštovane kolege narodni poslanici, da sam pomalo i začuđen ovim amandmanom. Naime, amandman dolazi od strane liste, barem deklarativno zalaže za poštovanje, odnosno za brigu o Srbima u regionu u Republici Srpskoj, u Hrvatsko, na kraju krajeva u Makedoniji u Mađarskoj. Izgradnja mosta između LJubovije i Bratunca još Protokolom iz 2013. a prosto mom kolegi, hajde da i donekle mislimo da nije bio dovoljno informisan, predviđen je potpisivanjem jednog Protokola iz 2013. godine, veoma značajna saobraćajnica za ljude u Republici Srpskoj, ne zaboravite milio i po Srba živi u Republici Srpskoj, na kraju krajeva to su i državljani Srbije koji žive u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Most je veoma značajan za Bratunac i celu okolinu jer radi se o direktnom priključku na Koridor 11 na mrežu auto-puteva u Srbiji.Nadam se, danas je u toku sastanak predsednika Republike Srpske i premijera Vučića. Tema je takođe jedan mogući auto-put koji će povezati Bjeljinu i Brčko sa Koridorom 10. Mislim da nema boljeg načina da Republiku Srpsku i naše građane preko Drine povezujete sa njihovom maticom, tj. sa Srbijom. Prosto, čini mi se, da tu brigu konkretno pokazuje današnja vlast. Sve do sada je bila jedna deklarativna briga o Srbima u regionu i drago mi je što je to konačno Vlada Republike Srbije prepoznala kao svoj prioritet. Hvala Zahvaljujem.Na član 5. je podnela narodna poslanica Gorica Gajić.Da li neko želi

Balša Božović, Maja Videnović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Tomislav Žigmanov, Nataša Vučković i Vesna Marjanović, i narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima najpre, narodni poslanik, Zoran Živković. Izvolite. Ovaj amandman je logičan nastavak amandmana na član 1. o kome sam govorio malo pre. Znači, to je jedan sistemski, drugačiji pristup. Predstavlja ukidanje subvencija za privredu, za one posebne subvencije i još neke.U odgovoru piše da su obaveze preuzete iz ranijih ugovora i obaveze po očekivanju i sledećih godina zbog povećanog interesovanja investitora za naše subvencije. Pa, naravno, da postoji interesovanje, to je vrlo logično za takav poklon. Ali mislim da još jednom ili bih bar voleo da ministar da odgovor, pošto nisam dobio odgovor za amandman na član 1. Bilo je puno primedbi da bi ukidanjem subvencija došlo do praktično kraja sveta, odnosno da bi Srbija ponovo propala, kao što propada uvek kada to nekome treba da od sebe napravi velikog spasioca i kažu da je nemoguće dovesti investitora, da je nemoguće živeti.E, pa da vam kažem, te 2003. godine nije bilo subvencija. Tada su uvedene, čini mi se, prvi put za poljoprivredu, ali nije bilo ovih drugih subvencija za radna mesta i tako dalje. Tada je bilo 250 zaposlenih više nego danas i taj broj je trajao još jedno tri, četiri godine. Tada je evro bio 67,1 dinar. Tada je spoljni dug bio ispod deset milijardi. Tada su investicije bile preko dve milijarde evra i tada je Srbija bila kao što je i kolega Martinović rekao, primer razvoja, znači, jedna zvezda u usponu na ovim prostorima, ne tako što smo mi pričali, nego što je to bila ocena

jer se tiče nečega što, prvo mora da se navede u članu 8, pa tek onda da se prave pregledi itd.Ovo kada unosite podatke u budžetu za jednu godinu i izražavate šta bi to moglo da se dešava za sledeće dve godine, to je karakteristično za one države gde je budžetsko planiranje trogodišnje. Srbija nema još to. Ja shvatam i član 4, 5. i 6. su neke prelazne faze za neka buduća rešenja koja će biti obavezna na ovaj način.Ali, u Ministarstvu privrede, gde postoje ljudi koji za 15 dana završe dve godine fakulteta, davati njima pravo da oni procenjuju kom stranom investitoru treba dati neke pare, da ga mi tako privučemo, da on dođe, da se otvore radna mesta ovde kod nas itd, zaboravite to. To tako počinje sa lepim željama, a uvek se završava sa zatvorom, i uvek će se završiti sa zatvorom.To što Mlađan Dinkić još nije dostupan, to što je on zaštićen, to što se njegova prva i druga garnitura nalazi u strukturama vlasti, na nivoima državni sekretar, pomoćnik ministra itd, to su sve privremena rešenja, ali sve što je privremeno, to je i prolazno. Prihvatite ovaj amandman i spasite ove ljude nečega što neminovno mora da dođe.

firmama koje vi nazivate investitorima. Radi se zapravo o vašim poslovnim partnerima koji dobijaju desetine hiljada evra ne bi li zapošljavali građane koji će raditi za 180 evra, stajati 15 sati za trakom i ponižavati se pred svojim poslodavcima i vašom strankom.Ja bih pitala gospodina Šarčević – kako je moguće da mi imamo 11 milijardi dinara u budžetu za ovo, a da fakulteti Univerziteta u Novom Sadu, a možda i drugi fakulteti u Srbiji, danas dobiju dopis da Ministarstvo prosvete nema sredstava da isplati plate za zaposlene u visokom obrazovanju za mesec novembar? I kako je moguće da mi imamo 11 milijardi dinara za firme vaših poslovnih partnera za kupovinu investicija, a da nemamo para za Fond za mlade talente, kao što smo mi predvideli u amandmanu koji će isto tako verovatno biti odbijen, baš kao i sve što mi ovde predlažemo?Nemojte da imamo 11 milijardi dinara za one koji otvaraju radna mesta na kojima se radi za 180 evra, zato što oni za ta radna mesta dobijaju desetine hiljada evra građana Republike Srbije. Nemojte da imamo 11 milijardi dinara za njih, a da nemamo za plate profesora univerziteta, da i ja danas, kao verovatno ostale kolege dobijemo dopis sindikalaca zaposlenih u prosveti koji nas ko zna koji put mole da se u budžetu za njih nađe para, zato što su opet ostali zakinuti, zato što je nominalno njihovo povećanje i dalje manje, i zato što su njihove plate i dalje 13% manje od republičkog proseka. obrišemo ovih 11 milijardi dinara za vaše poslovne partnere i nađimo pametniju namenu gde da se ta sredstva utroše. **Đorđe Milićević** Reč ima najpre predstavnik predlagača potpredsednik Vlade dr Nebojša Stefanović. Izvolite. Poslovni partneri Vlada bili su oni tajkuni u prethodnom periodu koji su formirali vlade, koji su odlučivali, od Miroslava Miškovića, pa na dalje, koji su formirali vlade, diktiraju ko će biti ministri, koji će se poslovi obavljati u tim vladama, ko će od ministara postati milijarder sa privatnim firmama koje su imali u toku obavljanja funkcije ministara i različitih drugih funkcija, i u tim vladama znalo se kako se stoji mirno kada ti tajkini pozovu telefonom.To je prestalo od 2012. godine. I to mnogima smeta, jer su tada ponižavali građane Srbije, ne malom platom, nego time što su bili nezaposleni. Prvo su ih ostavili bez posla, uništili kompanije, preduzeća, imali one lopovske privatizacije kojima nije bilo kraja, zaduživali i opštine i firme i državu milionima evra, a da to nije otišlo ni u jednu novu stvar. Nikakvu novu vrednost nisu stvorili. Stotine hiljada ljudi ostalo bez posla, bili na biroima rada. To je bilo poniženje građana koji nisu imali posao, budili se ujutru nisu znali da li uopšte treba da se probude to jutro, jer nisu imali gde ni da odu.Ova odu.Ova Vlada uspela je da 150.000 ljudi više u poslednje četiri godine uposli. Ti ljudi imaju budućnost, imaju nadu. Da li su te plate previsoke, da li su divne i bajne? Nisu. Ali, imaju plate, imaju nadu da će to moći da bude i bolje, imaju šta da odnesu svojoj deci, za razliku od vremena kada je samo Miroslav Mišković nosio svojoj deci i kada su najveće investicije je bile od Šarića. To su bili prihodi koje je država imala. E, nećemo u takvu Srbiju nikada više.

ja imam jednu zamerku, nisu se okrenuli u smeru kazaljki na satu. Moraju i to malo da sihronizuju.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam uvek dirnut ja sam uvek dirnut kada moj kolega poljoprivrednik, poznatiji kao ZŽ, poznatiji po velikim subvencijama za vinograde koje je prodao, poznat po pelcovanju kokoški u selu Pukovac, rastvorom jogurta, poznat po uvozu bundi, poznat po prodaji fabrike cigareta za vreme „Sablje“, poznat po tupoj sablji i oštrom jeziku, poznat po tome što više vremena provodi na kauču, ne na plugu i strugu, poznat po tome što je prodao zgradu u Ušće, poznat po tome što je sve te minorne prihode od privatizacije smatrao investicijama, poznat po tome što je omogućio da se 70% privatizovanih fabrika zakatanči, da 400.000 ljudi ostane bez posla, ja sam dirnut kad on počne da priča da treba brisati subvenciju u privredi i time pokušava da spreči da one koje je unesrećio svojom politikom i politikom svojih drugara, politikom svojih tajkuna, da te ljude koje je unesrećio, da spreči da ispravimo te greške i da kroz subvenciju u privredi dođu do svojih radnih mesta, dođu do svojih plata, dođu do onoga što su izgubili u ono vreme kada je on sebe smestio u bajku, a narod smestio u basnu.Jednostavno, taj amandman ne treba prihvatiti. A ima Konfučijeva izreka – Bog nam je dao dva uha i dva oka i jedan jezik. Dao nam je dva uha da možemo dobro slušati, dva oka da možemo dobro gledati, a jedan jezik da pazimo šta govorimo, jer nekad je pametnije ćutati nego govoriti i mislim da moj kolega poljoprivrednik tu Konfučijevu izreku mora jednom naučiti. Hvala.

104. gospodine Milićeviću.Ja ne znam na osnovu kojih moći vi niste čuli šta je gospodin Stefanović izrekao, ali ono što ne mogu da prihvatim je da vi u situaciji u kojoj vam narodni poslanik kaže da je pomenut, pitate ministra da li ga je pomenuo, onda on odmahuje glavom, i to još ministra Stefanovića, koji kaže da nije pomenuo.Znate šta, gospodin Stefanović kaže i da je doktor nauka, pa to ne znači da govori istinu kada to govori. Tako da, molim vas, obratite pažnju na to šta se izgovara na sednici i nemojte da potpitujete ministre da li narodni poslanici imaju pravo na repliku ili nemaju. Vaš posao je da to sami znate, a ne da se konsultujete sa njima. Naravno da jako dobro znam o čemu je govorio potpredsednik Vlade, dr Nebojša Stefanović. Tačno je da smo imali konsultaciju, prosto da proverim ono što sam imao prilike i sam da čujem.Koleginice Jerkov, niste me dobro razumeli, dao bih vam repliku ali obzirom da ste sada povredu Poslovnika iskoristili da na neki način replicirate. Dao bih vam repliku jer sam primetio da ste se vi prepoznali u periodu o kojem je govorio gospodin Stefanović, kao potpredsednik da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Da.Usmeriću na repliku. I to sam želeo takođe da vam objasnim, obzirom da ste u vašem izlaganju pomenuli i tražili odgovor od ministra Šarčevića, najpre sam želeo njemu da dozvolim da vam odgovori na postavljeno pitanje.Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite.

Nastavnici i učitelji koji rade u prosveti u osnovnim i srednjim školama su najniži sa platama bili, pa je i povećanje bilo najveće. Zatim, sve druge kategorije koje rade u obrazovanju, računajući i predškolsko, ljudi u nauci i visokom su dobili prema nekom merilu koji je pravedan ovog puta. Znači, svi su očekivali više, međutim, ovo su prvi put realno zarađene pare, tako da ta raspodela koja je otišla prosveti je bila dobro raspodeljena.Mi ćemo napraviti jednu bolju analizu ko u sistemu ima više para. Redovno se sastajem sa svim sindikatima.Projekcija budžeta za 2016 je takođe neke stvari drugačije postavila. To ne znači da će iko ostati bez plate. Mi smo jutros i danas na Vladi doneli… Određene odluke su u pitanju i ljudi koji rade u učeničkom studentskom standardu itd. Znači, tako da nema razloga za paniku, a ovaj drugi deo odgovora, kažem, zaista različitost u standardima i platama mora da krene da se popravlja kroz sledeće raspodele. Hvala. Koleginice Jerkov, sada želite repliku na izlaganje ministra Šarčevića. Izvolite. I Stefanovića, gospodine Milićeviću.Dakle, pitam zbog čega u budžetu za 2017. godinu postoji suma od 11 milijardi dinara koja se daje izvesnim za koju i Fiskalni savet u oceni koju su svi narodni poslanici dobili kaže da je nejasno? Kome ide? Zašto ide? Po kojim kriterijumima? Pod kojim uslovima i koji su efekti vas za budžet za 2017 godinu, vi mi odgovarate za Miškovića. Da li zbog Miškovića, gospodine Stefanoviću, vi 2017. godine firmama po slobodnom izboru dajete neodređenu količinu novca pod nepoznatim uslovima, nepoznatim kriterijumima i sa nepoznatim očekivanjima? Da li zbog Miškovića, gospodine Stefanoviću, vi danas netransparentno trošite pare građana Republike Srbije? I da li postoji ijedno pitanje koje vama može da se postavi a da vi ne dajete odgovor od pre pet, deset ili sedam godina? Da li postoji ijedan momenat u budžetu za 2017. godinu, gde Fiskalni savet kaže da netransparentno trošite pare, da ste odgovorni za to vi?U budžetu za 2017 godinu se nalazi suma od 11 milijardi dinara za koju Fiskalni savet kaže da ne zna na šta se troši. Kako možete da mi odgovarate o nečemu što je bilo pre šest godina? U današnjem danu mi o ovome razgovaramo. U subotu ćemo usvojiti to, da se 11 milijardi dinara daje napoznatim firmama. Molim vas, odgovorite mi šta se dešava u današnjem vremenu, a ne u onome od pre pet godina ili u onome kako vi vidite vreme od pre pet godina.

Ja, nažalost, govorim i o vremenu od pre četiri godine i pet meseci pošto je naša koalicija na vlasti četiri godine i četiri meseca. Dakle, ono što je bilo i pre pet godina i šest godina, nažalost, bilo je u vreme nekih drugih vlada. I, nažalost, toj vladi kojoj je učestvovao bivši režim, njima je Mišković bio idol, to je bila ikona. Vidite, oni i danas ne mogu da ga se reše. Kad čuju da neko napadne Miškovića, moraju bar 20 puta da pomenu njegovo ime i da pitaju što napadate Miškovića, pa on je bio divan čovek, toliko smo lepo sarađivali sa njima i toliko nam je super bilo i vi nam sad kvarite posao. I to i jeste razlog zašto napadaju ovu Vladu. Sa Miškovićima je bilo super i sa svim Miškovićima koji su punili njihove džepove, a ne džepove građana, i to i jeste problem.Ova politika kojom teraju strane investitore, izvinite, pa ovi ljudi pokušavaju, pre svega ljudi koji rade u privredi pokušavaju, na čelu sa premijerom, da zaposle neke ljude i u našoj zemlji, da se borimo sa konkurentskim državama i sa Bugarskom, i sa Rumunijom i sa Makedonijom, koje nude subvencije da bi se ljudi zapošljavali. Vi morate da uložite novac da biste privukli te fabrike. Imamo 150 hiljada ljudi po PIO fondu više zaposlenih u Srbiji, zahvaljujući dobroj politici, a taj novac se vraća. Taj novac se vraća kroz poreze koje oni plaćaju u našoj zemlji, kroz porez na kapitalnu dobit, kroz plate tih radnika.Izvinite, kako možemo da govorimo, kaže – gde dajete 11 milijardi ne znamo ni o kojoj cifri se radi. Radi se o 11 milijardi, pobogu, ili se radi o 11 milijardi ili se radi o cifri koju ne znate. Dakle, ili je transparentno ili nije. Fiskalni savet nigde ne pominje da je netransparentno, nigde ne pominje. Pronađite rečenicu gde piše da se netransparetno troši novac. Nema

Gospodine predsedavajući, reklamiram član 108. da se o redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine ili predsedavajući, u ovom trenutku vi. Očekivao sam da pomenete ministra Stefanovića da povede računa o svom izlaganju. On upravo, kao ministar policije, ruši prezumpciju nevinosti, bez obzira o kome se radi i vaša dužnost je bila da ga opomene, a na kraju krajeva, samo je Tomislav Nikolić priznao da ga je finansirao Miroslav Mišković i niko više. Ako pričate o Tomislavu Nikoliću, mi to poštujemo, ali nije u redu da ruši prezumpciju nevinosti ljudi, kako kaže premijer, koje niko ne sme da pomene, a ti ljudi su sada svi na slobodi, pa zašto nisu ti ljudi u zatvoru o kojima govori ministar? naravno da se na najbolji mogući način, bar ja mislim staram o poštovanju Poslovnika, i to ću učiniti sada, kada je reč… Najpre ću vas pitati – da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Da.Usmeriću vas ka članu 103. u slučaja iz stava 7. ovog člana – predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi. Pošto ste to upravo učinili, vreme koje ste koristili da bi replicirali, iskazali svoje političke stavove, ja ću oduzeti od ukupnog vremena vaše poslaničke grupe koje vam je preostalo za ovu raspravu.Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović, povreda

onda kada ste dobre volje ili kada niste. Ne znam.Ono što je potpuno jasno jeste da se ovaj član ne primenjuje stalno. Ono što je još jasnije je to da, nažalost, mnogo češće ministri ili predstavnici vladajuće koalicije izlaze iz okvira teme i da nikada u to vreme vi ne intervenišete, a kada to opozicija čini, gde biste vi morali imati mnogo mekši stav, onda tu dolazi ta vaša rigoroznost, onda oduzimate vreme od poslaničke grupe. Da li je to 30 sekundi, nije to mnogo, ali je to nedemokratska mera.Druga stvar, povređen je član 104. koji govori o tome ko ima pravo na odgovor. Vi ste dali priliku ministru da odgovori. Ministar nema šta da odgovara. Pravo na repliku je pravo narodnog poslanika. Ministar to pravo nema. Ministar može, kao predstavnik predlagača da govori, i to u tim okvirima. To vreme je iskorišćeno.Dakle, mora se znati, naučite jedanputa, ko u Narodnoj skupštini ima više prava, naučite da je Narodna skupština Dom u kome su ministri ti koji su dužni da slušaju poslanike, ne da drže lekcije, ne da oni odgovaraju, nego da slušaju. Nekad su poslanici u pravu nekad nisu, ali ministri moraju, sa dužnim poštovanjem da se ophode prema svakom poslaniku ovde šta god govorio, jer je on predstavnik građana, a ministri samo službenici. Da.)Slažem se u potpunosti sa vama da je važno da svaki od 250 narodnih poslanika govori o tački dnevnog reda. Ne mislim da sam ni na jedan način povredio Poslovnik, iz jednog prostog razloga, jer sam omogućio upravo koleginici koja dolazi iz redova opozicije, najpre što je i potpuno normalno, govorila je po amandmanu, potom je iskoristila povredu Poslovnika, da bi na neki način replicirala, a onda je dobila i repliku.Sa druge strane, kada je reč o ministrima, ako poslanik se obraća direktno ministru, onda ministar kao predstavnik predlagača mora imati mogućnost da replicira u dva minuta, kao i poslanik. Član 116, između ostalog, ne može poslanik ostati bez odgovora.Gospodin Stefanović, potpredsednik potpredsednik Vlade, nije govorio o nečemu što je bilo van dnevnog reda, iz jednog prostog razloga, jer je odgovarao na pitanja koja mu je uputila narodna poslanica. Zahvaljujem.(Nemanja **Nemanja Šarović** Najpre bih vas zamolio, gospodine Milićeviću, vi ste veoma smiren čovek i strpljiv, da umirite poslanike vladajuće koalicije, koji mi dobacuju, ometaju me i strahujem da neću biti u stanju da povežem svoje misli.Vi ste povredili član 116. dajući odgovor jer je to član Poslovnika, koji apsolutno ne može da se primeni na ovu situaciju. Član 116., citiraću ga, – odredbe ovog Poslovnika, o redu na sednici Narodne skupštine, primenjuju se i na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. To je član koji ne daje pravo ministru na repliku. Nema tog člana u Poslovniku koji daje pravo ministru na repliku. Nema. To je ekskluzivno pravo narodnih poslanika. Oni ne mogu biti s nama u rangu, pa da imaju ista prava. Oni su ispod nas i to je ono što ni jedna vladajuća većina od 2000. godine nije uspela da shvati. I žuti kada su pisali ovaj Poslovnik, oni to nisu shvatili. Kad su ga primenjivali nisu shvatili, i sad vi ne shvatate.Poslanici shvatate.Poslanici su iznad ministara. Poslanici su narodni predstavnici, na koje je preneta suverenost, a ministar je promenljiva kategorija. Poslanika ne može niko da promeni, a ministra danas jeste, sutra nije. Evo vam Radulovićev primer, ne traje to dugo.Član 116. vama daje za pravo da malo kaznite ministra, da koknete ministru opomenu, ili da ga udaljite sa sednice na dva meseca kao Balšu Božovića, ali ni u kom slučaju ne daje pravo na repliku. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine Šaroviću.To je vaše tumačenje Poslovnika. O tome da li ste u pravu ili ne, ukoliko želite, naravno, izjasniće se Narodna skupština u danu za

Zahvaljujem se, predsedavajući.Svako ima pravo da tumači Poslovnik na način kako to želi. U konkretnom slučaju, i moj prethodnik, ali bukvalno onako kako želi, a ne onako kako piše u Poslovniku. O čemu se ovde radi?Radi se o jednostavnom tumačenju koje može biti samo takvo kakvo jeste, a ne onako kako se to slobodno prezentuje danas na sednici Skupštine, jer u članu 106. se ne ukazuje na status narodnog poslanika, nego govornika. Govornik može da bude i ministar i narodni poslanik. Sa druge strane, ministri nisu voštane figure da bi ih ovde samo gledali, nego su učesnici u raspravi kojima se može omogućiti pravo da se odrede, izjasne, prema svemu onome što se na njih odnosi. Tako da ste potpuno ispravno postupili kada ste ukazali, i kolegi narodnom poslaniku, i svemu onome što ste do sada uradili.Prema tome, ovde povreda Poslovnika postoji samo kroz zloupotrebu Poslovnika, odnosno poslovničkih prava. Hvala.

Zahvaljujem.Ministre Kneževiću, ukoliko želite da se javite po amandmanu, nemate mogućnost, jer predstavnik predlagača se po amandmanu može javiti samo dva minuta. Nemate osnova za repliku, tako da ne možete dobiti

ponavlja se problem netransparentnosti rashoda za subvencionisanje investitora u budžetu za 2016. godinu, aproprijacija za podsticaj investitorima data je zbirno kroz ukupnu masu sredstava i nisu bili poznati pojedinačni iznosi Na taj način i dalje nije poznato koliko sredstava je kom investitoru odobreno, pa se Narodna skupština i javnost ne mogu upoznati sa strukturom ovog izdašnog budžetskog rashoda.Da li ste razumeli reč – netransparentno? Da li znate njeno značenje i da li možete da se izvinite, i meni i narodnim poslanicima, zato što ste rekli da sam rekla neistinu, kada sam rekla da u oceni Fiskalnog saveta piše da netransparentno delite 11 milijardi dinara?Kada se izvinite, a očekujem da se javite da se izvinite što ste mi to rekli, očekujem i da date odgovor na pitanje – zašto 2017. godine netransparentno delite 11 milijardi dinara firmama po svom izboru? Zahvaljujem.Pitanje je bilo upućeno ministru.Reč

11 milijardi dinara, od toga je 6,6 milijardi predviđeno za ugovore koji su potpisani u ovoj godini. U ovoj godini imamo potpisan 21 ugovor, koji nosi investiciju od 220 miliona evra i 15.600 zaposlenih.Naravno, da je svima nama u interesu privredni razvoj i privredni rast, a upravo ovakve proaktivne subvencije, kao što su u privredi i poljoprivredi, donose taj željeni privredni rast.Želeo bih da kažem, što se tiče transparentnosti. Što se tiče transparentnosti, upravo smo zato i dali spisak tih firmi koje imaju pravo na subvenciju u 2017. godini, a pojedinačna rešenja za svakog od njih imate na sajtu Ministarstva finansija, Komisije za kontrolu državne pomoći, i kad god Vlada dodeli to pojavljuje se na tom sajtu. Prema tome, to je vrlo transparentno.Još jedna stvar. Pošto se ovde, tokom diskusije, provejavalo je da dođu investitori, uzmu pare i odlaze. Ja sam dobio najnoviju analizu koja kaže ovako, da 74 završena projekta koje nosi sa sobom 15.013 radnih mesta, to su oni projekti kojima je prošao period kontrole. Znači, nakon perioda kontrole, kad ti strani investitori nemaju obavezu zapošljavanja nijednog radnika, svi su ostali tu i svih 15.013 radnika je ostalo na poslu, što znači da Srbija nudi veoma povoljne, konkurentne uslove za investitore i moramo tako nastaviti, ako hoćemo da smanjimo stopu nezaposlenosti, koja iznosi trenutno 15,2%. Hvala. Po amandmanu, za reč se javio narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. **Saša Radulović** Hvala.Što se tiče transparentnosti trošenja, ona naravno ne postoji. Što se tiče otvaranja radnih mesta, i ona su potpuno fiktivna, znači, prijavljuje se recimo 50.000, a kada stvarno uradimo analizu ispadne ispod 8.000. Tako da to što ste rekli jednostavno ne stoji.Što se tiče člana Vlade, Nebojše Stefanovića iz Beograda koji je ovde govorio o

Vi ste dobili reč po amandmanu na član 6. koji glasi: „briše se.“. A vi koristite priliku da postavite pitanje potpredsedniku Vlade dr Nebojši Stefanoviću. To ćete učiniti utorkom ili četvrtkom, na početku radnog dana.(Saša jeste, gospodine Raduloviću, ovo jeste diskusija, otvorena debata i dijalog na član 6. amandmana koji glasi: „briše

Predsedavajući, morate da priznate, ako dozvolite ministrima da govore o ovim stvarima za vreme rasprave o amandmanu, onda morate da dozvolite i narodnim poslanicima da se izjasne po onome što su čuli … **Đorđe Milićević** Moraću da vas prekinem. Mislim da vodite bespotreban dijalog i ja nemam nameru da sa vama vodim dijalog, već da vodim sednicu.Ministrima sam, samo trenutak.(Saša Radulović, potpredsedniku Vlade da se obrati, vi bi rekli da poslanici opozicije ostaju bez odgovora na pitanja koja su postavili. On se obratio odgovarajući na pitanje koje je postavila poslanica koja dolazi iz redova opozicije. Nemam nameru da sa vama polemišem, ne mogu da vam dam reč jer ne govorite o amandmanu koji se tiče člana 6. – „briše se.“.Ali, po amandmanu želi da govori narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Naravno, ovo pitanje izdvajanja države za subvencije je bitno i bitna je ta transparentnost o kojoj ovde pričamo. Kada smo razgovarali u načelu, imali smo pravi primer te transparentnosti kako je vidi Vlada RS i njen predsednik.Znači, imate odluku Vlade Srbije onako kako to ministar privrede kaže, da se jednoj firmi „Endava“ dodeli subvencija od iznosa 1,6 miliona evra. Poslao nam je ministar odgovor da je na sednici dvadeset i nekog novembra Vlada, odnosno telo Vlade, donelo tu odluku. To je uvršćeno u budžet, i onda slušamo kako toga nema. I onda Odbor za finansije to skida. Pa u tome je problem što se ne zna ko šta radi, što nema jasnog razloga zašto je ta firma dobila,

Nema nikakvih kriterijuma, to je ono što je problem ovde. Ima isključiva politička odluka Vlade, odnosno njenog premijera, gde ministar privrede da subvenciju a onda preko ministarke za lokalnu samoupravu, ta subvencija se ukida, jer ona je ovlašćena da o tome pregovara. To je problem ove Vlade. Hvala. **Đorđe Milićević** Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.Ja sam već tokom pre podneva debatovao o jednom sličnom amandmanu i o subvencijama sa kolegom Živkovićem, ali moram da napomenem i da se osvrnem na jednog od prethodnih govornika kada su u pitanju subvencije i kada je u pitanju investiranje u obrazovanje i u nauku. Ja se sećam vremena iz 2011. i 2012. godine, kada je bilo opredeljeno 60 miliona evra za zgradu Centra za promociju nauke. Za zgradu, ne investiciju, ne u ljudske resurse, nego u zgradu i to je naravno, i to je dobro

Dakle, subvencije u privredu utiču direktno na rast ekonomije kada budemo imali dovoljno veliki rast, imamo i za pravednu i realnu i dobru redistribuciju. O čemu ovde pričamo? O raznim vrstama populizma i demagogije, a moram da se osvrnem i na komentar, kada je u pitanju ministar Nebojša Stefanović, radio sam sa njim dve godine, da su 10% radili kao oni, Singapur bi mi bili. **Đorđe

Hvala predsedavajući.Ja pre svega želim da izrazim ogromnu radost u ime Poslaničke grupe srpskog pokreta Dveri, jer je ovo prvi trenutak u novijoj istoriji srpskog parlamentarizma da je kao tema dnevnog reda kroz ovu amandmansku raspravu došla jedna od najpogubnijih stvari u novijoj ekonomskoj istoriji Srbije, a to je subvencionisanje stranih firmi koje dolaze u Srbiju, a koje mi podržavamo finansiranjem iz našeg budžeta.Izuzetno budžeta.Izuzetno je važno gospodine predsedavajući što ste dozvolili takvu raspravu, a veoma je u skladu sa predloženim amandmanom iz razloga što svi narodni poslanici koje ovde javno podržavam iz opozicije, koji su predložili ovaj amandman smatraju da treba da se briše ta čitava stavka, jer imamo već višegodišnju agoniju do Mlađana Dinkića do njegovog najboljeg učenika Aleksandra Vučića u neoliberalnoj ekonomiji.Šta to konkretno znači? Šta želite podrškom stranim investitorima? Da ubijete konkurenciju domaćeg proizvođača? U kojoj privrednoj grani vi forsirate subvencije stranim firmama? Da li u onoj gde mi imamo domaće proizvođače? Kako to izgleda kada vi dovedete stranog investitora i ubijete konkurenciju domaćeg proizvođača? Šta ste dali tom domaćem proizvoćaču istovremeno, kada forsirate stranog investitora? Kada ovde dođe strani investitor njemu se klanjaju svi, od predsednika države, preko ministara u Vladi, do gradonačelnika i predsednika opština. Svi mu otvaraju vrata, daju mu besplatne priključke za struju, vodu i gas, daju mu besplatno građevinsko zemljište, daju mu, čuli smo predsednika Vlade, 27.000 evra po jednom radnom mestu naših para iz našeg budžeta. Recite mi, šta dobija domaći privrednik kada se pojavi kod predsednika Vlade? Šta dobija domaći poljoprivrednik? Šta dobijaju domaće banke?Dakle, banke?Dakle, to je pitanje zašto mi podržavamo da se briše više to podržavanje stranih investitora. Znate kada to jedino ima smisla? Kada oni donose neku savremenu tehnologiju koju mi nemamo, kada otvaraju neke perspektive izvoznih tržišta koje mi ne možemo. Ali, da ih dovodimo u onim branšama gde mi možemo da razvijamo sopstvenu domaću privredu, to se zove genocid nad domaćom privredom.To je naš problem sa vašim forsiranjem stranaca. Da ne govorim sada o dilovima koje vi pravite sa tim strancima i o drugim stvarima. Ovde sada govorimo o tome samo kako se dovodi u pitanje konkurencija domaćeg proizvođača, favorizovanjem stranog investitora,

misao.Dakle, zašto da se briše. Da nam se ne bi desilo sledeće, da strani investitor kome damo naše pare, iz našeg budžeta, za svako novo otvoreno radno mesto, na kraju godine svoje poslovanje lažno prikaže sa gubitkom, da ne bi platio porez na ostvarenu dobit u Srbiji.Dveri su jedine koje su se usudile da ukažu na te skandalozne poreske utaje koje se vrše od vaših famoznih stranih investitora. Šta to konkretno znači? Lažno knjigovodstveno prikazivanje, iznošenje profita i ekstra profita u inostranstvo, davanjem izmišljenih plaćanja njihovim majkama firmama u inostranstvo. Sada, zamislite tog vašeg velikog investitora koji u Srbiji posluje sa gubitkom, ko veruje u to da on posluje sa gubitkom. Jasno je da on posluje tako što iznosi profit u inostranstvo kroz lažno knjigovodstvo i kroz neplaćanja poreza na ostvarenu dobit u Srbiji.Sa tim mora da se prestane, zato podržavam – briše se, dalja ovakva podrška stranim investitorima. Hvala.

lepo.Dakle, dame i gospodo, opet zloupotreba, klasična zloupotreba skupštinske rasprave da bi se ovde pričalo nešto što zanima samo i isključivo onoga ko ovde tu zloupotrebu vrši i ništa drugo. E sad, ja ne znam da li je to ozbiljan odnos prema poslu, ozbiljan odnos prema Narodnoj skupštini? Neka izvede zaključak svako sam za sebe. Meni je ovde stvar više nego jasna.Javlja se poslanik da diskutuje po amandmanu i opet ne može da sakrije svoju fascinaciju Aleksandrom Vučićem i priča ovde nešto na dugačko i na široko. Sad postavimo pitanje – da li smo mi čuli bilo kakvu cifru, bilo kakav podatak, bilo šta što bi utemeljilo te potpuno paušalne ocene? Nismo ništa, jer ne možemo ni da očekujemo bilo šta od nekoga ko ovde uporno demonstrira nedostatak znanja. Da li možemo mi uopšte da čujemo od tog čoveka neke podatke o tome da li je negde neki biznis ugašen zbog toga što je napravljena nelojalna konkurencija? Da li možemo da čujemo neki podatak o tome kakva je naplata poreza, ko posluje sa plusom? Ne, ništa od toga, jer on ništa od toga, tvrdim, ne zna.Dakle, dame i gospodo, nije suština boravka na ovom mestu ovde da se bude glasan. Suština je da se, ako je ikako moguće, nešto dobro, pametno, konstruktivno predloži. Ja to ne očekujem od ljudi koji ovo mesto ovde koriste samo kao pozornicu. Zašto? Da bi verovatno malo reklamirali svoju novu koaliciju, svoj novi veliki DOS. Ali, postavljam jedno pitanje – ako ga već reklamiraju, da li imaju bilo kakav rezultat, efekat, učinak? Da li mogu da obezbede bar sebi ulogu da budu zajednički predsednički kandidati? To znamo da ne mogu. Iako se uljudno nude, niko ih ne zarezuje dva posto. Šta će onda biti tamo? Nek razmisle malo. Hvala lepo. **Đorđe Milićević** Orliću.Gospodine Vesoviću, vidim da ukazujete na povredu Poslovnika.Molim vas, da se prijavite.Povreda Poslovnika, narodni poslanik, Dragan Vesović. Izvolite.

i to ukidanje subvencija koje su 11 milijardi dinara za 2017. godinu i onda rastu posle toga. Među tim subvencijama se nalazi subvencija „Fijatu“ iz Kragujevca, koja je od 2008. godine. „Fijat“ u Srbiji ne plaća praktično nikakve poreze. Čak i doprinose na teret poslodavca plaćaju građani Srbije, znači, ne plaća sam „Fijat“. Ovo je praktično model koji je napravljen za sve te strane korporacije za koje domaći privrednici nemaju takve uslove.Što se tiče samog tog štetnog ugovora sa „Fijatom“, on je samo jedan od ugovora koji su unutar ovog amandmana. Možda bi nam Nebojša Stefanović mogao da objasni šta piše u tom ugovoru, pošto je rekao da je sa njim upoznat. Bilo bi dobro da iskoristi sad ovu priliku da nam objasni šta zaista piše u tom ugovoru. Hvala. **Đorđe priliku da postavite pitanja, iako ste dobili reč po amandmanu, da govorite na član 6, amandman koji je u istovetnom tekstu podnela grupa grupa poslanika Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite. Hvala, predsedavajući.Zaista moram da ukažem na povredu člana 107, naravno, povredu dostojanstva svih nas ovde, zato što se ovde iznose zastrašujuće činjenice koje nemaju nikakve veze sa realnošću. Tako se javnost obmanjuje. Neko će steći utisak da Skupština takve stvari radi.Naime, ovde imate jednu skandaloznu kampanju protiv svakog mogućeg investitora u ovoj zemlji. Dobro je da možda građani Srbije čuju ovakve stvari, da ovi ljudi kad bi ne daj Bože dobili odgovornost, oni bi potpuno upropastili ekonomiju ove zemlje, ljudi bi ostali bez posla.Ja bih vas zaista zamolio da ubuduće svakog onog ko tera investitora iz ove zemlje, da ga zaista opomenete, zato što time narušava ekonomski poredak u ovoj državi i svakako narušava ekonomsku stabilnost ove zemlje, što, naravno, ne doliči parlamentu da tako nešto radi. Hvala vam.

Koristim vreme šefa poslaničkog kluba.Pa, evo priloga i argumenata u korist ovog predloženog amandmana. Čuli smo primedbe i po Poslovniku da će usvajanje ovakvog amandmana ugroziti bilo kakve investicije, strane investicije u Srbiji. Ovde je koleginica poslanica Jerkov dala jasnu argumentaciju i dokaz da je ovo netransparentno trošenje planiranih 11 milijardi za budžet 2017. godine i to jasno stoji u izveštaju Fiskalnog saveta, na koji se često i sam predsednik Vlade pozivao.Ali, dodatni argumenti su i ono o čemu smo razgovarali na početku ove rasprave, u predlaganju pojedinih amandmana i predloga da se neki logični predlozi, recimo uvođenje i besplatne užine za sve đake u školama, za podršku najtalentovanijim đacima, se reklo da prosto nema prostora zbog toga što ti predloženi amandmani predviđaju skidanje dela sredstava sa subvencija namenjenih i javnim preduzećima, ali i po ovom članu tretiranih 11 milijardi dinara. Evo, sada vidimo kolika je ta potreba i šta je važnije u Srbiji, naravno uz naše odlučivanje i naš presudni pritisak na taster kada glasamo za ove amandmane, a to je da li su nam važniji oni koji su najugroženiji, 850 hiljada dece u osnovnim i srednjim školama, ili oni najtalentovaniji, njih je manje, ali oni koji predstavljaju budući motor razvoja Srbije, ili moguće oni najjači u ovom trenutku, privatnici koji imaju deo kapitala u nekom od ovih sistema koji se podržavaju sa 11 milijardi. Samo polovina od toga bi bila dovoljna za ovako humane i velike ciljeve, oko kojih nije bilo razumevanja.Dakle, i to je jedan od važnih argumenata da prihvatite ovaj amandman koji je predložen na ovakav način.

Moram da kažem da 2012. godine radna mesta gotovo da nisu postojala. Sve što su mogli da pokradu, pokrali su. Sve što su mogli da pojedu, pojeli su. Sve što su mogli da otpuste, otpustili su. U periodu od 2002. do 2012. godine, po proceni međunarodnih organizacija, izneli su 49,37 milijardi dolara nelegalno u inostranstvo. Nema tih subvencija kojima mi možemo otvoriti radnih mesta koliko je ta kompanija, koju ja zovem „kradulović Del Boj kompani“, zatvorila privatizacijom i stečajevima. Hvala. član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Da li se neko javlja za

Niste se javili za reč.Dakle, ponavljam, na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Reč ima narodni poslanik Dejan Šulkić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Dakle, pošli smo od činjenice da je država preuzela ranijih godina neke obaveze. Pošli smo od činjenice, po izjavama državnih zvaničnika vladinih ministara i predsednika Vlade, da je budžet za 2016. godinu dobro projektovan i da šest milijardi i 600, koliko je bilo za 2016. godinu je bilo dovoljno za preuzete obaveze i za takozvani rast, kako je ovde predstavljano. Dakle, pošli smo od toga i projekcije, kako se kaže u obrazloženju odbijanja amandmana, da se procenjuje da imamo zainteresovane ministre za 2017. godinu, dakle, iznos na osam milijardi i 133 miliona. Takođe, planira se i rast za 2018. i 2019. godinu i tu smo dali određene projekcije.Dakle, opreznosti radi, kao za most. Nismo protiv mosta, nismo protiv zapošljavanja, nismo protiv stranih investitora, ali, dakle, tu nešto nije u redu. Ima primera, mogu da navedem nekoliko primera iz Velike Plane, da je investitor kupio zemljište, izgradio halu, platio priključak na infrastrukturu i dan-danas radi, evo, već deset godina, neke investicije u Velikoj Plani.S druge strane, imate investitora koji dobije zemljište, imamo situaciju da je izgrađena hala gradskim novcima, da su još dobili subvencije od 10.000 evra. Vi znate, gospodine ministre, sa 10.000 evra, možda može i tridesetak, možda i više, plate u bruto iznosu, kada je u pitanju minimalac, a najveći broj u takozvanoj šrafciger industriji ili nomadskoj industriji radi za minimalac. Dakle, preko 30 plata može da se izmiri.Šta još tu nije u redu? Jedna velika diskreciona sfera odlučivanja pri izboru, pri procenama i, naravno,

najpre predstavnik predlagača ministar Goran Knežević. Izvolite. **Goran Knežević** Ne bih želeo da ostanem dužan odgovora gospodinu Marku Đurišiću, pošto očigledno nismo se dobro razumeli. Izvinjavam se, po amandmanu je, vezano je za ovaj amandman. Izvinjavam se ako sam možda nešto pogrešio u proceduri.Naime, rečeno je da se za strane investitore ne zna ni ko dobija, ni koliko dobija, ni kada dobija. To je jedan vrlo transparentan proces. Prvo, što je početak svega, jeste pismo o namerama investitora. Pismo o namerama investitora stiže u Razvojnu agenciju Srbije. Na osnovu Zakona o ulaganjima, Uredbe o podsticajima i na osnovu kriterijuma gde su najvažniji visina investicije, broj zaposlenih i kategorizacija lokalne samouprave, RAS daje prvu projekciju i to šalje na Savet za ekonomski razvoj. Članovi Saveta za ekonomski razvoj su ministar za rad, ministar finansija, ministar privrede, direktor Razvojne agencije Srbije i predsednik Privredne komore Srbije. Oni su predlagači. Znači, Savet za ekonomski razvoj je predlagač Vladi za potpisivanje ugovora i za podsticaje. Prema tome, jedan vrlo, vrlo transparentan proces koji je u svakom svom članu veoma jasan.Kada ste govorili o problemima netransparentnosti i šta je rekao Fiskalni savet, Fiskalni savet je rekao da u budžetu za 2016. godinu nisu bili poznati pojedinačni iznosi podsticaja, ni imena firmi, a kaže se kasnije – da u Predlogu budžeta za 2017. godinu, pored mase sredstava, data je i lista investitora. napravljen je jedan veliki iskorak i veliki napredak u odnosu na 2016. godinu, a rekao sam da pojedinačni iznosi nalaze se na sajtu Ministarstva finansija, gde se svako pojedinačno rešenje objavljuje. Hvala.

Dakle, javio sam se po amandmanu broj 6, koji je zajedno ovde grupisan sa prethodna tri amandmana na član 6. koji su imali kolega Krasić, pripadnici Demokratske stranke i kolega Živković. Nisam čuo da ste me prozvali da odbranim svoj amandman. Da li mogu da znam zašto?Drugo, taj amandman takođe glasi: „briše se“, kao i jedan prethodni amandman po kome ni niste dali da diskutujem zbog toga što takođe piše: „briše se“. se“. Mogu li da znam zbog čega nisam prozvan da branim amandman? Da li mogu da dobijem dva minuta da obrazložim taj amandman? Naravno da ne možete dobiti dodatna dva minuta jer smo prešli na sledeći amandman.Što se tiče obrazloženja, naravno da bi dobili reč da ste se u trenutku kada se vodila rasprava bili u sistemu.

Hvala, gospodine predsedavajući.Mislim da ste, ministre, upravo pokazali da nema transparentnosti u ovom budžetu vezano za stavku subvencije u privredi. Znači, vi sada kažete – napredak je jer su navedene firme koje će dobiti iz budžeta, ali bez iznosa. A zašto bez iznosa, ako kažete da je to transparentno i da postoji na sajtu? A imamo ovde primer jedne takve firme koja je dobila od Saveta za ekonomski razvoj, gde sede svi ministri koje ste nabrojali, odluku da se na Vladi predloži potpisivanje ugovora za subvenciju i onda se nešto desi. E, to šta se dešava, to nije jasno, to nije transparentno. To je ono što građani treba da znaju. Šta je to vas tri ili četiri ministra, koliko ste nabrojali, na ovome savetu motivisalo da predložite Vladi potpisivanje, a onda se to ne desi i premijer ovde kaže – to neće da se desi? A nađe se u budžetu, nađe se ta firma ovde navedena, pa je onda brišete amandmanom Odbora za finansije, da ne bi ispalo da lažete. A lažete i nešto krijete. U tome je problem.Znači, građani hoće da znaju koji su to kriterijumi po kojima neka kompanija dobija određena sredstva, to je njihovo pravo, to su pare građana Srbije. Svako ko živi ovde, on na neki način doprinosi budžetu, manje ili više. Kad kupe

Prvo, ja sam se vama najkulturnije, najkolegijalnije obraćao i mislim da nije u redu da tako razgovarate sa mnom, ali to vas oslikava.Sa druge strane, opet me niste razumeli ili pokušavate da iskrivite ono što sam ja rekao. Znači, ja sam vrlo jasno rekao, treći put, dakle, Savet za ekonomski razvoj predlaže Vladi, Vlada o firmi „Endava“ nije raspravljala i nije bilo na sednici Vlade, upravo zbog transparentnosti. Da bi budžetirali, mi smo stavili to sve u spisak. Pošto nije prošlo proceduru Vlade Republike Srbije, još nije doneta nikakva odluka i nije dobila „Endava“ ni dinara. Kako sada stvari stoje, jer nije bila na Vladi, ne može dobiti ni dinara. Zato i predlažemo da se briše iz spiska sa budžeta.(Marko Gospodine Đurišiću, maločas ste imali osnova, sada zaista nemate.Vraćamo se na član 6. Amandman su zajedno podneli, podsećam, narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.

put.Nije poenta, ako mogu da odgovorim ministru Kneževiću, nije poenta šta vi navedete u budžetu da piše kome ćete dati novac. Dakle, naravno, dobro je i to, ali nije to suština transparentnosti. Suština transparentnosti je da znate kako je dinar potrošen. **Đorđe Milićević** Gospodine Pavloviću, i opet će ispasti da ja kao predsedavajući imam nešto protiv vas, a vi izgleda ne razumete suštinu amandmana koji je podnet. **Dušan Šta se briše gospodine Pavloviću? Ne briše se. Gospodine Pavloviću u članu 6. reč je o iznosu, pogledajte sadržaj amandmana.Pogledajte sadržaj amandmana na član 6. ne govorite o amandmanu i dalje nastavljate da postavljate pitanje, da vodite dijalog, što ja ne mogu da vam dozvolim što ja ne mogu da vam dozvolim i nastavljamo dalje sa radom.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Sada imate mogućnost gospodine Pavloviću, prijavite se.

Opet se ne razumemo gospodine Pavloviću.Upravo smo prešli na amandman na član 7. koji ste vi podneli. Dao sam vam reč.Da li želite da govorite o

propisuje da budžet AP treba da bude.Vi ste po starom dobrom običaju, gospodine Vujoviću pokušali tih u 7% da stavite mnoge stvari koje ne pripadaju tih 7%, mnoge stvari koje drugi zakoni naše zemlje kažu da ne smeju da ulaze u tih 7% ne bi li se napravila slika, kako to premijer Vučić kaže da Srbija Vojvodini daje mnogo više što Ustav to propisuje. E, pa, ne daje gospodine Vujoviću, na stranu to kada ne biste uzimali sve ne bi bilo potrebe da dajete ništa.Svojim amandmanom sam predložila da sve ono što vi stavljate u budžet AP Vojvodine, a ne treba da čini budžet AP Vojvodine, ne ulazi u tih 7%. Pritom mislim, naravno, na plate zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, zato što član 157. stav 2. 4) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja jasno kaže da se plate za zaposlene u osnovnim i srednjim školama obezbeđuje budžetu Republike Srbije, a ne o budžetu AP Vojvodine kako vi to pokušavate da stavite. Mislim na transferna sredstva lokalnim samoupravama i mislim na sva ona sredstva koja su na računu AP Vojvodine zadrže samo jedan dan. Zbog toga što vi veštački pokušavate da napravite 7,3% da biste se prikazali velikodušni pred građanima, zbog toga AP Vojvodina ne može da ispuni svoju ustavnu obavezu i da finansira onaj procenat kapitalnih investicija koje po Ustavu mora da finansira. Zahvaljujem.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Pa, naravno, ovde se radi o sličnoj stvari, kao što je moja prethodnica govorila.Znači, član 7. govori o budžetu AP Vojvodine i šta njemu pripada. I, jedna od stvari koja se nalazi već nekoliko godina unazad kao deo budžeta su transferi za povremene poslove u skladu sa zakonom kojima se utvrđuje nadležnosti AP Vojvodine, i mi tražimo da se to briše.Prvo, taj zakon ne postoji.

samo zato da bi imali 7% odnosno 7,3% kako priča premijer da će biti sledeće godine budžet AP Vojvodine.Znači, to nije u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava. Vi meni u odgovoru za neprihvatanje amandmana kažete, spominjete čl. od 37. do 43. i član 45. Zakona o finansiranju lokalnih samouprava.Ja bih molio, da mi vi ministre finansija kažete, tačno da mi kažete, u kom članu piše da transferi lokalnih samouprava čine deo budžeta AP Vojvodine. To ne postoji. Jedino što postoji, što bi moglo da liči je član Ustava koji kaže – da AP imaju izvorne prihode, obezbeđuju sredstva jedinicama lokalne samouprave za obavljanje povremenih poslova, ali onih poslova koje oni povere lokalnom samoupravi iz svoje nadležnosti, a ne onoga što vi sad hoćete da im date tako velikodušno, pa onda tvrdite 7,3%.I, poslednja rečenica u ovom obrazlaganju je potpuno luda. Vi meni govorite da je u skladu, a onda kažete da moj amandman nije u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije jer se njime ne mogu određivati prihodi jedinica lokalne samouprave. Pa, kako ne mogu, imate ovaj član budžeta tamo koji govori o sredstvima svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Pa, šta je to nego da budžet Republike Srbije utiče i na lokalne budžete.Znači, neverovatna su vam ova obrazloženje i ove diskusije se ponavljaju svake godine. Samo vas pitam u ovim članovima od 37. do 43. i član 45. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, nađite mi rečenicu koja kaže da su

Pošto je vreme jako kratko, neću ponavljati sve cifre koje je premijer već čitao, daću vam tabelu. Pročitaću samo član 7. da znamo o čemu pričamo ovde.Budžetom AP Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije i to: transferi za poverene poslove u skladu sa Zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti AP Vojvodine, namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji AP Vojvodine u iznosima utvrđenim ovim zakonom, namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada, sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji AP Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada. Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava.Član 24. Zakona o budžetskom sistemu kaže Za finansiranje nadležnosti autonomnih pokrajina, budžetu autonomne pokrajine pripadaju javni prihode i primanja i to: deo prihoda od poreza na dobit preduzeća , deo prihoda od poreza na dohodak građana, drugi porezi i deo poreza u skladu sa posebnim zakonom, pokrajinske administrativne takse, naknade u skladu sa zakonom, donacije i transferi, svi transferi bez ograničenja, odnosno korišćenja nepokretnosti, prihodi od kamata, prihodi od davanja u zakup, prihodi od davanja u zakup, odnosno korišćenja nepokretnosti, prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava, prihod od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku, prihodi od koncesionih naknada u skladu sa zakonom.Tačka 7. je brisana. I, primanja, primanja od prodaje nepokretnosti, primanje od prodaje nepokretnosti u svojini AP, primanja od prodaje nepokretnosti pokretnih stvari, primanje od prodaje pokrajinskih robnih rezervi, primanja od prodaje dragocenosti, primanje od prodaje prirodne imovine, primanja od zaduživanja, primanja od prodaje finansijske imovine.Sve smo to, poštujući to, striktno i uz veoma konzervativnu procenu koji deo subvencija iz poljoprivrede od devet milijardi svega ide na teritoriju Vojvodine. Verovatno ide više od 31 milijarde ovo što smo stavili unutra i to prelazi 7,3 BDP ta narednu godinu. član 7. i kojim se posle člana 7. dodaje novi član 7a. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.Da li neko želi reč?(Da)Reč ima narodni poslanik Goran Bogdanović. **Goran Hvala gospodine predsedavajući.Naravno, slažem se sve sa ovim što su moje kolege pre mene rekli, gospodin Marko Đurišić i Aleksandra Jerkov, sam posle člana 7. predložio da se uvede i član 7a. koji glasi da budžeti jedinice lokalne samouprave pripadaju namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje lokalne samouprave.Smatram je potrebno na isti način kao što je učinjeno i u pogledu AP Vojvodine urediti i pitanje transfera lokalnih samouprava u ostatku Srbije. Zbog čega sam ovakav amandman podneo, imajući u vidu da smo pre nekoliko meseci usvojili jedan zakon gde smo lokalnim samoupravama oduzeli određena sredstva i smatram da bi u tom slučaju taj novac koji je uzet lokalnim samouprava bio ako ne vraćen u celini, ono bar postojala mogućnost da se to malo što se vrati unapred isplanira za određene projekte i za određene obaveze koje lokalne samouprave imaju prema građanima u tim lokalnim jedinicama.Iz tog razloga mislim da bi lokalne samouprave taj novac koji dobijaju od transfera tih sredstava mogle da planiraju u budžetu, a ne da dobijaju naknadno i imajući u vidu kako se sve ovde radi bukvalno po partijskoj liniji i onda bi te lokalne samouprave, pre svega gde je vladajuća stranka na vlasti, dobijale veća sredstva. Ostale opštine, naravno, ne bi dobijale ništa ili vrlo malo. Hvala. Zahvaljujem.Na član 8. amandman sa ispravkom podneo je Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman sa ispravkom.Odbor za Ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?Reč reč?Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić. Izvolite. **Aleksandra Tomić** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministri, kolege poslanici, pa jedini način da praktično sve one probleme koje smo imali da rešimo, kada je u pitanju tehnička greška koja se odnosi na „Endavu“ d.o.o. i u obrazloženju ministra privrede u ranijim amandmanima ste čuli, je način u stvari da uradimo ispravku amandmana, s obzirom da je na član 8. ne možete podneti više amandmana.Tako da se ispravka odnosila i na razdel 20, ali se odnosi i na razdel 24, gde se Ministarstvu prosvete, i tu bi se zahvalili Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, deo koji se odnosi na podršku radu Fonda za inovacionu delatnost praktično menja i glasi da raspored i korišćenje sredstava u aproprijaciji će se vršiti prema posebnom aktu Vlade, vodeći se računa o unapređenju rodne ravnopravnosti.Šta to znači? To znači da sav onaj trud Ženske parlamentarne mreže u proteklih tri godine, u kojem smo tražili da jednostavno se posebna pažnja obrati na naše mlade naučnice, bude primećena od strane Ministarstva nauke i prosvete i da taj deo kada govorimo, a imamo dobre primere, i juče smo imali prilike da čujemo da je naša doktorka Magdalena Đorđević, kao mladi istraživač, praktično dobila od projekta EU „Horajzena 2020“ odobren projekat 1,4 miliona evra i da je od naše prof. dr Sofije Sofije Stefanović praktično odobren takođe projekat „Horajzena“ u vrednosti do 1,7 miliona evra. Srbija se praktično uvrstila u red žena naučnica u prvoj klasi za dobijanje sredstava iz evropskih fondova.Ovako nešto je i Ministarstvo sada prepoznalo i mislim da će dati veliki podstrek budućim ženama naučnicama da uz pomoć našeg Ministarstva zaista se kandiduju za prestižne projekte, ne samo EU, već i globalnih fondova i zaista zahvaljujem se i Ministarstvu finansija što je imalo sluha da usvoji ovakav vid amandmana u predlogu budžeta Srbije. Hvala. Hvala.Poštovani gospodine ministre Vujoviću, potpuno je prirodno kada smo debatovali pre dva meseca na temu smanjenja i sa vama i sa Anom Brnabić, na temu smanjenja sredstava za lokalne samouprave, danas u budžetu tražimo da se sredstva nadoknade. Mislim da nije dobro bilo, i tada smo dovoljno obrazlagali, zašto umanjujemo sredstva lokalne samouprave, kada smo mogli negde drugde da pronađemo tih četiri milijarde i ja ću pokušati da potrošim ovo vreme da objasnim gde možemo

Želim da možda apelujem na ministra, da vidimo kako da u budućnosti član 8. ne izgleda onako kako sada izgleda. Praktično, član 8. je ceo budžet. U njemu se nalaze svi rashodi. I sad na ovaj član imamo 46, 47 amandmana. Svako od poslanika je imao tu neku intervenciju. Koliko su one bile kvalitetne, koliko je moglo da se stigne da se uradi, očigledno da je moglo vrlo malo. I ovaj amandman Odbora pokazuje loš kvalitet rasprave koju vodimo jer smo imali malo vremena, pa je Odbor dao jedan amandman, pa je onda Odbor morao da da ispravku na svoj amandman, što je onako rastezanje procedura parlamentarnih maksimalno, kako bi se, da kažem, zakrpile ili ispravile neke nejasnoće, nedoslednosti, kako god, hajde da ne upotrebim neku težu reč, u budžetu, odnosno u ovom članu 8.Ja vas molim, da ne bi dolazili u ovakvu situaciju u budućnosti, da ovako interveniše Odbor, jer je pitanje do kraja poslovnički da li je ovo bilo moguće, i da Odbor za finansije menja odluku Administrativnog odbora, koji je jedini po zakonu nadležan za formiranje skupštinskog budžeta. To je bila prva intervencija Odbora za finansije. Pa onda ovo ispravljanje na osnovu očigledne intervencije nekog ministarstva, znači, da se to više ne dešava, da probate u narednom budžetu da na nekoliko članova, da li po ministarstvima, po njihovim programima, razbijete ovaj član 8, da možemo i kvalitetnije da raspravljamo, da bude i transparentnije i sve.Znači, ja apelujem pre svega na vas, ministre, da vaše Ministarstvo u izradi sledećeg budžeta drugačije pristupi i da se promeni, ja ne kažem da je ovo nešto što sada u budžetu, a da je ranije bio drugačiji. Nije, nažalost, ali sada menjamo, i sami ste govorili ovde, strukturu, prelazimo sa linijskog na programsko finansiranje. Mislim da bi drugačiji izgled budžeta omogućio i kvalitetniju raspravu.Mi ovaj amandman nećemo podržati, naravno, jer pokazuje lošu nameru predlagača slanjem u kratkom roku, da onemogući poslanike da oni raspravljaju, da oni kvalitetno intervenišu i onda Vlada, koristeći poslovničku mogućnost, da preko vladajuće većine i odbora interveniše na budžetu, što je potpuno neprimereno. Hvala.